**Jarnjak, Ivan (HDZ)** prelazimo na točku 3., to je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji vezano iz atomske podatke s tajnim tehničkim dodatkom Sporazuma između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji vezano uz atomske podatke i povjerljivim sigurnosnim dodatkom Sporazumu između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji vezano iz atomske podatke, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 662. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Branko Vukelić, ministar obrane. Članstvo RH u organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, dakle u NATO-u bio je njezin vanjskopolitički sigurnosni prioritet koji je ostvaren pristupanjem NATO savezu. Polaganjem isprave o pristupu Sjevernoatlantskom ugovoru 1. travnja 2009. godine RH je postala punopravnom članicom NATO-a te se od nje očekuje da postane strankom određenih međunarodnih ugovora koji čine pravnu stečevinu NATO-a. U ovom Visokom domu tijekom prošle i ove godine donijeli smo niz zakona koji čine pravnu stečevinu NATO-a i pred nama se danas nalazi još jedan takav zakon. Na temelju ovlaštenja za potpisivanje kojeg je Vlada Republike Hrvatske utvrdila odlukom o pokretanju postupka za sklapanje ovog sporazuma navedeni sporazum s dodacima 16. travnja 2010. godine potpisala je izvanredna i opunomoćena veleposlanica RH u SAD-u. Potvrđivanjem ovog sporazuma RH će ispuniti unutarnje pravne uvjete za primjenu njegovih odredbi koje uređuje priopćavanje atomskih podataka između vlada stranaka i tijela NATO-a. Ovime će se stvoriti pravni okvir za interoperabilnost sa ministarstvima obrane i Oružanim snagama ostalih država članica NATO-a na ovom pravnom području. Ovim zakonom potvrđuje se sporazum kako bi njegove odredbe u smislu Ustava RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Sporazumom se uređuje suradnja vezana uz atomske podatke u skladu i prema zahtjevima Zakona o atomskoj energiji SAD-a iz 1954. godine. 1954. godine. Vlada SAD-a priopćava organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora uključujući njezinim vojnim i civilnim elementima i državama članicama organizacije Sjevernoatlantskog saveza koje trebaju atomske podatke u svezi s njihovim djelovanjem vezanim uz NATO zadaće i to one atomske podatke koje je Vlada SAD-a utvrdila

koje nose. U tom smislu ovaj sporazum predstavlja nužni pravni okvir za nesmetano obavljanje zadaća organizacije Sjevernoatlantskog ugovora i njezinih država članica u svezi s njihovim djelovanjem vezanim uz jasno NATO zadaće. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka ne mogu vršiti izmjene ili dopune teksta međunarodnog ugovora predlažemo da podržite predloženi zakon kojim se potvrđuje predmetni sporazum čija će provedba biti u djelokrugu Ministarstva obrane. Hvala li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji vezano iz atomske podatke s tajnim tehničkim dodatkom Sporazuma između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji vezano uz atomske podatke i povjerljivim sigurnosnim dodatkom Sporazumu između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji vezano iz atomske podatke, članstvom RH u NATO bio je njezin vanjskopolitički i sigurnosni prioritet koji je ostvaren pristupanjem Sjevernoatlantskom ugovoru. Polaganjem isprava o pristupanju Sjevernoatlantskog ugovora 1. travnja 2009. godine Republika Hrvatske je postala punopravnom članicom NATO-a te se od nje očekuje da postane strankom određenih međunarodnih ugovora koje čine pravne stečevine NATO-a za koje je potrebno provođenje unutarnjih pravnih postupaka. pred nama se danas nalazi još jedan takav međunarodni ugovor, Republika Hrvatska dala je svoj pristanak da bude vezana tim sporazumom samim potpisivanjem nakon čega slijedi polaganje isprava o ratifikaciji. Sporazum se uređuje suradnja vezano uz atomske podatke u skladu i prema zahtjevima Zakona o atomskoj energiji Sjedinjenih država iz 1954. godine. Njegovim stupanjem na snagu uređuje se pravni okvir kojim se uređuje priopćavanje atomskih podataka između Vlada stranaka i tijela NATO-a radi razvoja obrambenih planova, obuku osoba, u uporabi obrane od atomskog oružja, ocjene sposobnosti mogućih neprijatelja u uporabi atomskog oružja, razvoju prijenosa sustava za prijenos atomskog oružja što je važan temelj za nastavak međunarodnu obranu i suradnju Republike Hrvatske u novom statusu. Ovim će se stvoriti pravni okvir za Ministarstvo obrane i oružanim snagama u ostalim državama članicama NATO-a na ovom području. Za provođenje ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna, te će se za provedbu Zakona koristiti sredstva iz državnog proračuna namijenjenog za Ministarstvo obrane. Klub Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj Zakon. Zahvaljujem,